продължете

Димитров лица. Гласували 79 народни представители: за 77, против 1, въздържал се 1. Предложението е прието.

Благодаря Ви, госпожо председател, уважаеми господин

Благодаря